Fra Arbeiderpartiets stor- tingsgruppe foreligger søknader om permisjon etter Stortingets forretningsorden § 5 annet punktum for representantene Ragnhild Male Hartviksen og Trine Lise Sundnes